za 2009. godinu Podnositelj je Vlada. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskog sabora i zaključka Hrvatskog sabora od 2. lipnja 2008. godine. Raspravu su proveli Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za lokalnu područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti izvješće. Izvolite. Hvala vam, Republike Hrvatske 2006. - 2010. za 2009. godinu konkretno izvješće za 2009. godinu. Prvi nacionalni program koji je Vlada Republike Hrvatske počela provoditi bio je 1994. godine. Budući je stanje sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj bilo alarmantno sa puno poginulih, puno prometnih nezgoda i puno šteta. Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa se provodi kroz strateške aktivnosti i kroz dodatne aktivnosti. Strateške aktivnosti su smanjivanje brzine vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina, zatim zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu, suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu, saniranje opisanih mjesta, a od dodatnih aktivnosti su najvažnije najvažnije povećanje razine tehničke ispravnosti vozila, unapređenje prometne statistike i analize, uporaba sigurnosnog pojasa i dnevnih svjetala na vozilima i poštivanje semaforskih svjetla. Zatim je izvršena promjena obrasca kojim se prate prometne nesreće pa je na taj način prošireno i osuvremenjeno prikupljanje podataka važne za daljnje raščlambe planiranja i postupanja s ciljem smanjenja broja i posljedica prometnih nesreća, a u sklopu akcije vezanih za korištenje sigurnosnog pojasa emitiran je navedeni TV radio spot, znači provođene su promidžbeno-promotivne aktivnosti kojima je prije svega preventivni karakter i značaj. Zakon o sigurnosti cestovnog prometa stupio je na snagu 17. lipnja 2008. godine, a donesen je prvenstveno radi usklađivanja sa odredbama Prekršajnog zakona, te radi usklađivanja s propisima Europske unije što je u potpunosti postignuto i sa direktivama i sa pravnom stečevinom Europske unije. Iako je Zakon o sigurnosti cestovnog prometa koncipiran na način da ima izrazito preventivan karakter za pojedine osobito društveno opasne prekršaje propisuje kao alternativu i kaznu zatvora. A inače su kazne zatvora u tom zakonu 2009. godine bile povećane u odnosu na dotadašnje Može se zaključiti da je novi Zakon o sigurnosti cestovnog prometa u punoj primjeni, te se njegovi rezultati očituju u prvom redu na poboljšanju stanja sigurnosti u cestovnom prometu koje je osobito vidljivo u 2009. godini, odnosno prvoj punoj godini njegove primjene. Inače je uobičajena praksa da se stanje sigurnosti cestovnog prometa u svim zemljama Europske unije, pa i u svijetu mjeri određenim markantnim statističkim pokazateljima, pa ću ja reći samo nekoliko najvažnijih i to u usporedbi sa 2008. godini da se može lakše pratiti da li je došlo do poboljšanja ili pogoršanja Tako je 2009. godini bilo ukupno 50 tisuća 388 prometnih nesreća. U odnosu na 2008. godinu kada ih je bilo 53 tisuće 495. to je smanjivanje od 5,8% nastradalima smo imali 2009. godine 15 tisuća 730 u odnosu na broj iz 2008. kada ih je bilo 16 tisuća 290. To je smanjivanje od 3,4%. Nastradale osobe, ukupno smo imali 2009. 22 tisuće 471 osobu, a godinu ranije 2008. 23 tisuće 69 što je smanjenje od 2,6% u odnosu na 2008. godinu. I ono što je možda najvažnije, da je došlo do jednog značajnog smanjivanja broja smrtno stradalih osoba u prometu. Naime, 2009. godine smo imali 548 smrtno stradalih osoba u prometu, a 2008. godine 664 što znači da je 2009. godine, znači u promatranom izvještajnom razdoblju, poginulo 116 manje sudionika u prometu što je za 17,5% manje smrtno stradalih. I smatramo da je to upravo najvrjedniji rezultat svih aktivnosti koje Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i druge nadležne institucije, provodilo u provođenju svih propisa koji utječu na sigurnost cestovnog prometa. Prema okolnostima koje su prethodile prometnim nesrećama odnosno uzrocima i dalje je najveći broj nesreća događa zbog nepoštivanja prometnih pravila, prometne signalizacije odnosno ljudskih pogrešaka. U 2009. godini najviše osoba je poginulo zbog nepropisne ili neprilagođene brzine, 55,3% zbog nepoštivanja prednosti prolaska 6% i zbog pogrešaka pješaka 3,6%. Prema vrstama, tijekom 2009. godine najviše je osoba poginulo prilikom slijetanja vozila s kolnika, to je bio slučaj u 36,3% prometnih nezgoda. Prilikom sudara vozila iz suprotnih smjerova 21%, kod naleta na pješaka 17,9% i kod bočnih sudara 6,7%. Ako se promatra broj stradalih osoba prema svojstvu u prometnoj nezgodi 2009. godine je u svojstvu vozača smrtno stradalo ukupno 305 osoba što je 18,2% manje nego 2008. Putnika 140 što je isto smanjivanje od 9,1% u odnosu na godinu ranije. Pješaka je poginulo 103 što je smanjivanje od 24,8% u odnosu na 2008. godinu. I ono što je isto također vrlo važno reći je da je osjetno smanjen i udjel mladih vozača u svim prometnim nesrećama i stradavanjima što znači da su one i norme iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, ali i postupanju policije dale rezultate. A smatramo da je tu isto tako bila važna i promidžbena kampanja koja se kontinuirano provodi svih ovih godina, međutim s druge strane imamo povećan broj poginulih putnika na motociklima i na traktorima. upravo ove trendove i kampanja ove godine, promidžbena kampanja koja se odvija putem medija elektronskih i tiskanih je upravo i ciljano usmjerena prema ovim skupinama sudionika u prometu kojih je prošle godine poginulo više nego godinu prije, znači imamo ja bih rekao dobru kampanju usmjerenu prema putnicima na motociklima. I ono što je isto tako zabrinjavajuće, da je 2009. godine poginulo četvero djece više što je 23,6% u odnosu na 2008. godinu isto tako Ministarstvo unutarnjih poslova ulaže značajne napore upravo u preveniranju stradavanja tih najranjivijih skupina odnosno djece kako bi taj trend povećanja stradavanja djece u prometu smanjili i kako bi osigurali veću sigurnost djece u prometu. I za kraj mogu reći sa zadovoljstvom da su ovi pozitivni trendovi koje smo imali prošle godine nastavljeni i u ovoj godini za prvih 6 mjeseci, odnosno do jučerašnjega dana imali smo 210 smrtno stradalih osoba u odnosu na 242 smrtno stradale osobe prošle godine u istom razdoblju što znači da je do 5. srpnja ove godine smrtno stradalo 32 ljudi. 32 osobe su manje smrtno stradale u odnosu na isto razdoblje prošle godine. I nadamo se da ćemo dosljednom primjenom zakona i provođenjem svih onih mjera i aktivnosti koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa uspjeti sačuvati ove dobre trendove i utjecati na to da što je moguće manje bude prometnih nezgoda, što je moguće manje materijalnih šteta i ono što je najvažnije, da sačuvamo što je moguće više života hrvatskih građana sudionika u prometu i da sve te probleme svedemo na razinu Europske unije, odnosno na ciljanu brojku od 10 smrtno stradalih sudionika u prometu u odnosu na 100 tisuća stanovnika. Hvala lijepa. Odbor za pomorstvo, promet i veze? Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite.

kada je ova tema na dnevnom redu, onda je zaista teško reći da je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2009. godinu uspješno ili pozitivno. bude najviše 10 poginulih. Znači, kada govorimo o onima koji ginu na našim cestama zaista je onda teško reći ovo je izvješće za 2009. godinu dobro, ali ono je takovo i statistički gledano je bolje nego što je to bilo svih ovih godina do sada. I dozvolite vrlo kratko onda da kažem i ono što mi se čini da je u ovom trenutku bitno za reći. Bilo bi dobro da se možda na kraju ili ne znam kada očitujete i o prijedlogu zaključaka Odbora za pomorstvo i promet gdje čini mi se da su dobri zaključci, da bi trebalo dio njih ipak uvažiti. A jedan od njih je da budući istječe to razdoblje, da je ovo 2010. godina da bi bilo dobro da se onda za buduće razdoblje napravi jedna ozbiljna analiza svega onoga učinjenoga da bi dostigli taj cilj od 10 na 100 tisuća da bi bili negdje u europskim okvirima i da vidimo što smo dobroga napravili, gdje još trebamo nešto učiniti za nekakav budući nacionalni program. Mislim da od tog budućeg nacionalnog programa ne bi trebalo odustati. Moram priznati da mi je isto također teško pohvaliti policiju. Dakle, iz ovog izvješća je vidljivo da je ministarstvo koje je najveći teret podnijelo u 2009. godini, da bi ovakvo izvješće bilo pred nama je upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali mi se čini da to onda, da to nije dovoljno. dovoljno. Mislim da ti napori policije da budu, da djeluju i edukativno i represivno nije što uporno ponavljamo nije dobro za cjelovit jedan ovakav projekat koji stremi ka cilju od tih deset na sto. Nedovoljno je da to padne na pleća samo policije, a da svi oni drugi nisu dovoljno uključeni. Čak neki koji su bili i odlukama vezani da nešto naprave i nisu to napravili i to treba ovdje naglasiti. Taj cilj se jednostavno može dostići samo onda kada to bude simbioza svih onih ministarstava koji su dužni učiniti puno više na toj sigurnosti pogotovo u onoj preventivi koja nam također nedostaje. Pa ću ja samo nekoliko primjera navesti uz tu pohvalu naravno policiji. I čini mi se da je i ova promjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz ove povećanu represiju hajmo tako reći također doprinijela da je i broj nezgoda ali i broj smrtno stradalih i ranjenih u saobraćajnim nesrećama bio manji. Ono što nedostaje iz ovog temeljnog dijela možda bi bilo dobro kada bi se koncentrirali sada pogotovo u ovom razdoblju kada smo prestali izgrađivati autoceste, da možda dio novaca također uložimo u saniranje postojećih županijskih i lokalnih cesta koje su također poznate po tome da imaju i svoje crne točke za koje uvijek kad se tamo nešto dogodi naravno bude kriv vozač. Ali nije moguće da jednostavno uvijek je ili previše pijan ili prebrzo vozio ili je premlad pa se na tom mjestu događaju saobraćajne nesreće. Očito je da nešto i sa cestom možda nije u redu što su naravno i savjeti za sigurnost prometa na cestama po nekim županijama utvrdili koja su to kritična mjesta i crne točke u cestovnoj mreži Republike Hrvatske koja bi trebalo sanirati. Pa bi i na taj način kroz sanaciju takovih crnih točaka kojih u Republici Hrvatskoj ima kroz razne projekte Hrvatskih cesta možda trebalo dati naglasak u ovoj 2010. godini ili do kraja ove godine pa početak 2011. da se saniraju i te crne točke. Ono što je također u raspravi kod usvajanja ovog izvješća na odboru primijećeno, a to je da je potrebno učiniti možda više na onoj edukaciji koja je u nekim županijama, znači u nekim dijelovima Hrvatske pokazala se kao dobra, a to je da je potrebno učiniti više na edukaciji onih koji prvi dođu na mjesto nesreće, a to je prije svega i policija i vatrogasci. Znači, edukacija iz pružanja prve ili hitne medicinske pomoći, osnovnu edukaciju bi trebali proći svi oni koji prvi dolaze na mjesto nesreće, a to su prije svega i policajci i vatrogasci. U nekim dijelovima Republike Hrvatske taj je projekat ili program također dobro ide, pa bi bilo dobro da ga onda možda u budućem programu za cijelu Hrvatsku također učinimo dostupnima. Vidim da je nešto novaca i ostalo, pa bi se možda to moglo s tim novcima napraviti. Nedostatak je također što i u ovoj turističkoj sezoni će biti primjetljivo ili primijećeno postoje naime turisti koji nam dolaze iz iz udaljenijih zemalja, europskih zemalja koji se dobro informiraju i traže naravno takva informacija je dostupna kada dolaze na naše otoke. Takvih turista ima. Turisti nam koji dolaze nisu nužno svi zdravi. Znači, neki od njih boluju i od kroničnih bolesti ali i takvi ljudi trebaju godišnji odmor i onda se informiraju koliko im je potrebno ako im se nešto dogodi na jednom od naših otoka ako su ga izabrali kao destinaciju, koliko im je potrebno vremena ne daj Bože da se kakvo zlo dogodi u onom zlatnom satu doći do prvog kliničkog bolničkog centra koji im može pružiti onu zdravstvenu uslugu na koju su i u svojim zemljama navikli, očito da bi u tom slučaju bilo potrebno ponovno oživjeti onaj projekat heliodroma na našim otocima kako bi eto i na taj način i stanovništvo na tim našim otocima ali i gosti koji nam dolaze imali tu sigurnost da ipak mogu u tom eventualno zlatnom satu doći do ozbiljnog kliničkog bolničkog centra gdje će im biti moguće pružiti svu onu medicinsku uslugu koja je u datom trenutku potrebna. Ono što moram također upozoriti je to da neka ministarstva nisu na žalost ispoštovala sve one odredbe koje su ili na što su se obavezale temeljem ovog Nacionalnog programa da će učiniti to je prije svega Ministarstvo Ministarstvo znanosti, znači školstva. Nisu znači neke svoje obaveze koje su trebali učiniti nisu izvršili. Mislim da to nije dobro, jer Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije donijelo program osposobljavanja za vožnju biciklom, program biciklističkog ispita i obveze potvrde iz stavka da sad ne nabrajam što sve nisu napravili. Mislim da to nije dobro, ponavljam za temeljni cilj deset na sto ili do deset na sto tisuća stanovnika potrebno je da to ne padne samo na teret represivnih organa kao što je policija, nego bi to trebalo biti jedna šira aktivnost aktivnost u Republici Hrvatskoj svih onih zainteresiranih. I u tom slučaju poprilično je nejasno zašto se u Ministarstvu za škole nekako grčevito bori da u srednjim školama nemamo nigdje, ama baš nigdje nikakvu poduku ili nekakvu natruhu da će se nešto događati iz nečega što se jednostavno zove kultura prometa. Budući da iz tih srednjoškolskih klupa stasaju najmlađi naši vozači i da su to prilično, da su to djeca koja nisu navikla na na promet ovakav kakav je i da im treba vremena da se priviknu na naše divljanje po cestama zaista bi bilo nužno i potrebno da osim onoga što imamo u osnovnom školstvu, pa i u vrtićima da bi bilo potrebno da onda i toj generaciji mladih ljudi pružimo nekakvu mogućnost da kroz tu hajmo tako reći kulturu prometa koja bi možda bila u nekakvom satu tehničkog odgoja ili ne znam čega gdje bi se to moglo staviti, da se i na taj način kroz tu kulturu prometa na neki način ukaže na to koje su opasnosti koje ih čekaju kada iz školskih klupa za svoj 18. rođendan ili 19. rođendan sjednu u očev automobil i eto da bar imaju nekakvu natruhu što ih očekuje i da se onda na takav način i prilagodi to njihovo normalnije ponašanje na cestama, a sve zato da ta sigurnost za te mlade ljude isto druge bude veća nego što je do sada. Što se iz ovog izvješća još dade zaključiti, osim što možemo reći da je pozitivno i da je okej, također da je, neću sad popamtiti sve te brojke, nije temeljno ali je znakovito, da je u prošloj godini negdje oko 25 tisuća tehnički neispravnih vozila, odnosno bez tehničkog pregleda, bez registracije bilo na našim cestama. Popriličan broj, jer osim što smo mladi, osim što vozimo pod utjecajem alkohola ili droge, osim što prebrzo vozimo, osim što eto divljamo na cestama pa se nesreće događaju, očito je da, ili vjerojatno je da sigurno i taj dio sigurnosti na cestama doprinosi da su nam i vozila tehnički ispravna. Jer to je ono što je represijom ustanovljeno. Ono što nije represijom ustanovljeno taj je broj daleko veći. Znači vozimo se sa ljudima koji voze prometala koja nisu tehnički ispravna. Očito je da bi i na tom, u tom segmentu također trebalo nešto drugačije poduzeti, pa da se takvi ljudi ne pojavljuju na cestama, znači kazne bi trebale biti puno veće, jer to je jedini način očito da se na neki način upristojimo. Evo to je ono što mi u SDP-u mislimo da bi trebalo napraviti. Ponavljam bilo bi nam zadovoljstvo kada biste prihvatili dio zaključaka Odbora za pomorstvo, promet i veze. I na kraju naglasak, puno je onih i recidivista koji se pojavljuju ponovno na našim cestama, a nismo znali ili ne znamo još uvijek kako njima stati na kraj. Ponavljam mislim da bi ta sveobuhvatna akcija ne samo da ostane na Ministarstvu unutrašnjih poslova, nego i na drugim ministarstvima, zajedničkim snagama, možda u budućnosti došlo do toga da imamo taj, ostvaren taj cilj od 10 na 100 tisuća, ali bi možda trebalo i učiniti više da se recedivisti što manje pojavljuju na našim cestama, znači te kazne bi trebale biti još strožije. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a i HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Realizacija nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u razdoblju od 2006. do 2010. provodila se u 2009. kroz osnovne ili strateške aktivnosti a to su smanjenje brzine vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina, zaštite djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu, suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu, te saniranje opasnih mjesta. Osim osnovnih provodile su se dodatne aktivnosti, kao povećanje razine tehničke ispravnosti vozila, uporaba sigurnosnih pojaseva itd. Nacionalni program 2006.-2010. temelj je svih aktivnosti vezanih za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa. Osnova nacionalnog programa bazirana je na preventivnom djelovanju, pri čemu je nažalost nemoguće stići do povećane razine sigurnosti cestovnog prometa i bez represivne komponente. Bolje stanje u sigurnosti cestovnog prometa jeste posljedica angažiranja raznih subjekata, od udruga građana, strukovnih udruga i državnih institucija, koje organiziraju i provode razne aktivnosti kao što su seminari, okrugli stolovi, na temu sigurnosti cestovnog prometa. Naravno, rezultati uvijek mogu i moraju biti bolji što ovisi o nizu faktora, a jedan od važnih je svakako i mogućnost financijskog ulaganja na područje sigurnosti u cestovnom prometu. Pokazatelji stanja sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj u protekloj 2009. u odnosu na prethodnu 2008. govori da je smanjen ukupan broj prometnih nesreća za 3 tisuće 107 ili 5,8%. Smanjen broj nesreća s poginulim osobama za 92 ili eto 15,7%. Smanjen broj nesreća s ozlijeđenim osobama za 468 ili je to 3%. Manji broj poginulih osoba za 116 ili je to 17,5%. Broj teško ozlijeđenih osoba smanjen za 125, odnosno za 3,1% i broj lakše ozlijeđenih osoba smanjen za 357 ili je to 1,9%. Od ukupnog broja smrtno stradalih sudionika prometnih nesreća njih 341, ili je to 62,7% preminulo je na mjestu nesreće, 58 ili 10,7% pri prijevozu do zdravstvene ustanove, a 149 ili je to 27,2% u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće. Ova dobra i pozitivna kretanja u sigurnosti cestovnog prometa postignuta su u uvjetima stalnog povećanja broja vozila i vozača na hrvatskim cestama, i povećanja ukupnog obujma prometa na cestama. Najteže prometne nesreće događaju se zbog ljudskih pogrešaka, odnosno grubog kršenja prometnih pravila i nepoštivanja prometne signalizacije. I dalje je glavni uzrok smrtnog stradavanja brzina, pa je zbog nepoštivanja njenog ograničenja, ili neprilagođivanja brzine uvjetima na kolniku poginulo preko 55,3% ukupnog broja poginulih osoba. Do smrtnih stradavanja u 36,3% slučajeva došlo je prilikom slijetanja vozila s kolnika. Agresivna vožnja predstavlja po svemu sudeći sveopći problem, a na žalost je i u porastu. Agresivna vožnja postaje paradigma ponašanja u prometu. Svijest javnosti o opasnostima i rizicima koji su posljedica takve vožnje i takvog ponašanja u prometu valja podići na bitno višu razinu, kako bismo postali društvo koje jednostavno ne prihvaća takvo ponašanje na cesti. Nasuprot takvoj vožnji prihvatimo i njegujmo defanzivnu vožnju, koju možemo opisati kao način ponašanja koji nam omogućuje da u cestovnom prometu preživimo, da ostanemo neozlijeđeni, da ne oštetimo svoje vozilo, ali istodobno da svojim ponašanjem čuvamo živote, zdravlje i imovinu drugih sudionika u prometu. Izvješće govori da je smanjen broj prometnih nesreća i stradavanja u njima koje su prouzrokovali mladi vozači osobe od 16 do 24 godine. Smanjio se i udjel u svim nesrećama i stradavanjima koje je prouzrokovala ova skupina vozača što se smatra najboljom pozitivnom promjenom stanja u sigurnosti cestovnog prometa. Edukacija i to ona ciljana, usmjerena prema svim kategorijama sudionika u prometu, jedno je od najsnažnijih raspoloživih sredstava u borbi za smanjenje broja prometnih nezgoda. Dakako, nužno je potrebno uspostaviti cjeloviti i kvalitetni sustav edukacije na nivou cijele države, te tada sustavno raditi na njegovoj provedbi. Mobilizacija stručne javnosti i raznih subjekata od udruga građana, strukovnih udruga do državnih institucija koje su organizirale i provele razne aktivnosti kao što su seminari, okrugli stolovi i slično, pridonijela je bez sumnje poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa. U tom dijelu može se i mora dati više, a posebice je važno kontinuirano obrazovanje i provođenje prometnog odgoja mladih kroz programe primjerene njihovom uzrastu. U 2009. godini planirano je 5 educirajućih kampanja za koje će se ugovori potpisati tek ove godine, pa će i realizacija ići s vremenskim odmakom. Ali mi kažemo bolje ikad nego nikad. Mediji mogu dati i daju značajan doprinos poboljšanju sveukupnog stanja sigurnosti cestovnog prometa i podizanju prometne kulture svih sudionika u prometu. Osim "Crne kronike" u kojoj se uglavnom opisuju posljedice prometnih nesreća, mora se kroz razne edukativne sadržaje više propagirati pozitivno ponašanje u prometu. Što je plan za dalje, odnosno ovu godinu zadnju godinu nacionalnog programa, također nalazimo u izvješću. A ja ću podvući samo neke pozicije za koje držimo da su važne i o kojima treba posebno voditi računa. Sigurnost djece i mladih u prometu, ozljede u prometnim nesrećama vodeći si uzrok smrti i invaliditeta djece i malih u većini zemalja svijeta. U Hrvatskoj svako 3. dijete koje umre u dobi od jedne do 19 godina, umire kao posljedica ozljeda nastalih uslijed prometnih nesreća. Prema podacima MUP-a u prometnim je nesrećama u Hrvatskoj 2007. godine stradalo tisuću 797 djece, do 14 godina. Poginulo je 25, ozlijeđeno je tisuću 772, od toga 14,2% s teškim ozljedama. Najviše je djece njih 16 poginulo u svojstvu putnika, 8 u svojstvu pješaka i jedan kao vozač. Zadnjih godina bilježi se porast stradavanja djece u svojstvu putnika. U ovom slučaju posebnu veliku odgovornost snose odrasli vozači najčešće roditelji. Mogućnost daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti treba tražiti i u žurnijem i prikladnijem prijevozu ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama, uvođenjem hitne helikopterske medicinske pomoći. Zato s posebnim žaljenjem spominjem nerealiziranu stavku iz 2009. godine, koja je trebala taj vid pomoći i poboljšanja uvesti. Podaci da su u Hrvatskoj od 2003. do 2009. u cestovnom prometu poginule 4 tisuće 351 osoba, od kojih je 336 osoba preminulo tijekom prijevoza u medicinsku ustanovu, 359 tijekom 30 dana od stradavanja u prometnoj nesreći. Visoka stopa smrtnosti u fazi zbrinjavanja teško ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama uvjetovana je i nedovoljno kvalitetnim i efikasnim načinom zbrinjavanja u adekvatnu medicinsku ustanovu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i pozitivnim iskustvima većine zemalja EU-a kontinuiranjem djelovanjem sustava HEMSa koji omogućuje hospitalizaciju teških pacijenata u roku od jedno sata. Riječ je o onom zlatnom satu. Smrtnost se smanjuje za 30% što bi u našoj situaciji rezultiralo spašavanjem 400 života, znači u razdoblju od 7 godina. Za svaku je pohvalu i treba je kontinuirano provoditi akcija "Stop neosiguranim vozilima" koja je rezultirala promjenom trenda u broju neosiguranih vozila za drugu polovicu prošle godine, a početak ove godine bilježi stagnaciju i to je dobar znak. I na kraju, unatoč tome što Hrvatske ceste gotovo svakodnevno ubiru nove žrtve, statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova da se stanje napokon popravlja. Broj poginulih u prometu na 100 tisuća stanovnika s preklanjskih 15, smanjen je na 12 što je na tragu smjernica zacrtanih Nacionalnim programom cestovnog prometa iz 2006. Cilj tog programa je broj poginulih svesti na manje od 600 pa i niše, tj. smanjiti broj poginulih osoba na 10 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Cilj Europe je 7 poginulih na 100 tisuća stanovnika. Sigurnost prometa čine tri bitna čimbenika. Sudionici prometa, vozila i ceste. Krivnja za nesreće najčešće pada na vozače pri čemu kontinuirano podizanje prometne kulture svih sudionika, posebno vozača najbrže može smanjiti crne statističke pokazatelje. No, stručnjaci upozoravaju, a i mi to znamo da se znatno više mora ulagati i u poboljšanje infrastrukture, kao i kontinuirano praćenje vozila posebice onih koji bez osiguranja i registracije često učestvuju u prometu. Klub HNS-a, HSU-a će prihvatiti Izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa u 2009. godini.

Pred nama je izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2009. godinu. Rezultati koje možemo iščitati iz izvješća o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike jasno pokazuju kako je njegovo donošenje zajednost razrađenim planom bitnih strateških aktivnosti i interdisciplinarnim pristupom koji je u njemu primijenjen, a koji je u njemu primijenjen, a koji je doveo do mobilizacije cijelog niza različitih subjekata, od državnih institucija udruga građana, strukovnih udruga, medija, u njegovoj provedbi bio zaista pun pogodak. Ne može se u brojčanim pokazateljima u izvješću ne zamijetiti i to odmah da je u 2009. u 2009. godini broj smrtno stradalih u prometnim nesrećama sveden na razinu iz 1965. godine. sjećanjima vratili samo na zagrebačke ulice te '65. godine i usporedili broj automobila tada i prometne gužve kojima smo svakodnevni svjedoci danas, jasno je da je riječ o dobro provedenim preventivnim, ali i represivnim mjerama koje su broj poginulih na našim cestama u odnosu na 2008. godinu smanjili čak bismo rekli za 17,5%. No iako je poginulo 116 osoba manje nego prošle godine 548 smrtno stradalih još je uvijek velik broj jer je, složit ćemo se svi, i jedan izgubljeni život previše. Zato još uvijek predstoji, mislim da mogu reći, prava borba za postizanje cilja zbog kojeg je ovaj nacionalni program donesen, a to je 10 poginulih na 100 tisuća stanovnika. Svaka potpora tom nastojanju je potrebna i nužna, jednako kao što je nužno da u tome sudjeluju svi koji na bilo koji način mogu doprinijeti i ovo upravo zato i jest nacionalni program u kojem rezultati ne ovise samo o Ministarstvu o Ministarstvu unutarnjih poslova i dobrom radu Prometne policije, već i cijelom nizu drugih sudionika. Kako je i dalje više od 50% nesreća sa smrtnim posljedicama izazvala nepropisna i neprilagođena brzina jasno je da je nužno pojačati preventivno-represivne mjere upravo prema takvim sudionicima u prometu što je uostalom i predviđeno ovim programom. Predstoji nam ozbiljan rad na suzbijanju pojave alkoholiziranih vozača. Vraćanje dozvoljeni 0,5 promila nije se pokazalo kao razlog većeg udjela u prometnim nesrećama, ali je stav o vožnji u alkoholiziranom stanju još uvijek u našem društvu nažalost opće prihvatljiv stav. Tu nam predstoji veliki posao koji po mom mišljenju treba početi odrađivati daleko prije nego što vozač postane ponosni vlasnik vozačke dozvole, dakle možemo reći još u dječjem vrtiću. Bez promjene stava tu neće biti većih pomaka iako učestale preventivno-represivne akcije Prometne policije sigurno daju rezultate, osobito kod mladih vozača. Pa iz osobnog iskustva mogu posvjedočiti da kad je riječ o večernjim i noćnim izlascima mladih sve se češće na sreću mogu čuti njihovi međusobni dogovori o tome da onaj koji tu večer preuzima odgovornost za vožnju neće konzumirati alkohol. Kad već govorimo o mladim vozačima, a prošlih smo godina a prošlih smo godina o tome uistinu često i puno govorili, konačno dobra vijest. Vjerujem da je svakog tko je pročitao ovo izvješće iskreno obradovao podatak da je ova dobna skupina osjetno smanjila svoj udio i to u svim prometnim nesrećama i stradavanjima. Nakon brojnih prigovora kojima smo bili izloženi od strane budućih mladih vozača vezanih uz neka ograničenja čini se da je bilo dobro ustrajati i da je to baš kao što je istaknuto u ovom izvješću najistaknutije dostignuće zbog kojeg treba pohvaliti se aktere koji su njemu doprinijeli. S dolaskom lijepog vremena, prvih sunčanih dana dnevne informativne emisije već kao po nekom pisanom pravilu dočekujemo sa zebnjom i nelagodom jer su vrlo često prve minute rezervirane za tragične nesreće s poginulim motociklistima. Iako se i ovdje broj poginulih u odnosu na 2008. smanjio i to čak za 22%, a na mopedima još i više, za gotovo 35%, aktivnosti se u prevenciji kada je riječ o ovoj ciljanoj skupini nikako ne smiju smanjiti. Suradnja s motoklubovima kojih u Hrvatskoj stvarno ima veliki broj očigledno su dali rezultate i radna skupina nacionalnog programa treba ih i dalje poticati da i sami rade na edukaciji svojih članova. I na kraju, jedino što iz ovog izvješća smatram uznemiravajućim, a što je i u njemu istaknuto jest povećanje broja stradale djece u prometnim nesrećama u kojima su bili putnici u automobilima i to vlastitih roditelja. Pored niza aktivnosti provedenih u okviru ovog Nacionalnog programa od edukativnih programa u suradnji s udrugama, radijskih i televizijskih spotova, podaci govore da ovu kampanju treba u budućnosti još pojačati. Ako je potrebno, osigurati i veća financijska sredstva jer za razliku od drugih sudionika u prometu ova skupina ne može sama sebe zaštiti i njezina sigurnost ovisi o nama, pa je naša odgovornost tim veća. Iako je veći dio aktivnosti koje su navedene u ovom godišnjem izvješću provelo Ministarstvo unutarnjih poslova pa njegovim djelatnicima idu i najveće zasluge i pohvale. Treba reći da je zakonska regulativa u mnogome omogućila brže i učinkovitije djelovanje prema prekršiteljima prometnih propisa, a da posebno veseli što su se u realizaciji Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa našle i mnogobrojne strukovne i druge udruge građana, škole i druge institucije i sve to uz suradnju i podršku medija. Za nadati se je, i to ne bez razloga, da ćemo s istim pristupom dogodine na našim klupama naći izvješće s još boljim pokazateljima o stanju sigurnosti na našim cestama. Podržat ću ovo izvješće. Hvala. Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Pa na samom početku želim reći da pozdravljam to što je situacija u 2009. godini bolja nego u godini prije i sigurna sam, odnosno uvjerena sam da je to rezultat toga što imamo veći broj

ipak treba spomenuti da je krajem lipnja, točnije 26.6. u "Jutarnjem listu" objavljen jedan članak u kojem se govori da u hrvatske ceste najopasnije ceste u Europi. Taj članak se temelji na rezultatima koji je dao Austrijski prometni klub i gdje se govori, mislim da nemaju baš potpuno pouzdane podatke da je Hrvatska sa svojih 150 poginulih na milijun stanovnika zemlja koja ima najveći broj smrtno stradalih u Europi bez obzira na to što je taj broj prenapuhan u odnosu na stvarno stanje u 2009. godini mislim da nas duboko mora uznemiravati takva konstatacija i da se moramo duboko zapitati na koji način možemo doći do cilja, a cilj bi nam trebao biti onakav kakav je u Europskoj uniji, a to je znači sedam ili ispod sedam poginulih na sto tisuća stanovnika. I imam neke prijedloge koje ću iznijeti tijekom ove rasprave. Naime, vi ste konstatirali u svom uvodnom izlaganju, a tako piše i u ovom izvješću da se najveći broj prometnih nesreća u stvari događa zbog nepoštivanja prometnih pravila. mislim da je ključna stvar u suzbijanju ovog glavnog uzroka u principu edukacija. Edukacija i naravno i preventivno kaznene mjere koje čini se ipak ne donose onoliko dobre rezultate kako bismo mi to očekivali. Kada govorimo o edukaciji htjela bih spomenuti da naravno provođenje nacionalnih kampanja košta dosta novaca i da ne može se provesti neka nacionalna kampanja ukoliko uključujete u to masovne medije poput televizije bez nekakvih milijun ili više kuna. Međutim, postoje i drugi načini vrlo učinkovite edukacije vozača i ciljane populacije uz korištenje znatno manjih sredstava, odnosno znatno manje novca, a mislim da je možda njihov doseg, doseg takvih aktivnosti znatno učinkovitiji nego što je to recimo provedba kampanja kakve smo imali prilike vidjeti u proteklih nekoliko godina, a koje se odnose na sigurnost djece u prometu. Vidimo ove godine gdje je posebna pažnja posvećena i znači oprezu motociklista i slično. Na što točno mislim? Mislim na gerilske kampanje koje su se dosta često provode u europskim zemljama. One često koriste Internet kao medij i svode se često na objavu šokantnih fotografija i to ne montiranih fotografija, odnosno glumljenih fotografija, nego fotografija koje su rezultat znači pravih prometnih nesreća gdje su ljudi koji gledaju takve sadržaje, a koji se šire uz pomoć različitih mailing listi svjesni toga da se radi znači o stvarnim okolnostima i stvarnim ljudima koji su stradali u takvim nesrećama zbog svoje nepažnje, zbog svojih pogrešaka. Činjenica je da jesu takvi sadržaji šokantni i da mogu biti uznemirujući. Međutim, šokirati nekoga znači otvoriti mu oči i takvi sadržaji zasigurno mogu utjecati na to da svi oni koji su skloni tome da stisnu malo jače papučicu gasa razmisle drugi put kada to čine na otvorenoj cesti, na autocesti kakvim se rizicima u stvari izlažu. Tu također treba reći da je pozitivno to što je smanjen broj mladih vozača, odnosno te dobne skupine u svim prometnim nesrećama i stradavanjima. svi mi koji smo korisnici pretpostavljam tih različitih mailing listi, a imali smo prilike a pretpostavljam ne samo ja nego i vi nekoliko puta u proteklih recimo tri do četiri mjeseca dobivati mailove sadržaja gdje se upozorava na to kako su neki mladi vozači koji su skrivili smrti mlade djevojke ili čak nekoliko mladih djevojaka na žalost ostali na nikoji način kažnjeni. Izgubljeni su mladi životi. Ja ne znam da li se može nešto po tom pitanju napraviti, ali mislim da je to nešto što duboko vrijeđa roditelje i znači prijatelje a i cijelu zajednicu kada mladi ljudi koji su neoprezni prilikom vožnje zbog toga pod izlikom da su stariji punoljetnici ili ne znam mlađi punoljetnici ili tako ne ostaju znači na meti nekakvih represivnih mjera i ne završavaju u zatvoru posebice kada se to odnosi na pripadnike tzv. zlatne mladeži. Također veseli podatak što je smanjen broj stradanja motociklista. Međutim, uznemiruje i podatak da se povećava broj stradalih putnika na motociklima. Pretpostavljam da je broj manjih stradavanja ljudi koji voze motocikle taj zbog toga što znači se provode malo strože kontrole što se tiče nošenja kaciga i znači sudionici takvi u prometu koriste više kaciga nego prije, pa pretpostavljam da se vjerojatno događa i to da, znači sami putnici na takvim vozilima još uvijek možda ne koriste u dovoljnoj mjeri zaštitna sredstva, odnosno kacige koliko bi to trebali. Tu također stoji i podatak da je u 2009. godini povećan broj teškog stradavanja djece u prometu, a vidimo da se taj trend nastavlja i u ovoj godini, pa bih samo spomenula da je u proteklom razdoblju, odnosno u proteklih mjesec i nešto veći broj slučajeva stradavanja djece u autobusima što mi se čini apsolutno neprihvatljivim i postavljam pitanje što se čini u stvari kako bi se kontrolirali, kako kako bi se provodio učinkoviti nadzor vozila koja prevoze djecu i mislim da bi takva vozila trebala biti izvrgnuta posebnom nadzoru. I što se čini po pitanju kontrole vozača koji, znači voze djecu. I na kraju, osvrnut ću se na pitanje saniranja opasnih mjesta. Nisam zadovoljna sa ovim dijelom izvješća zbog toga što tu piše da se, znači je izrađena nekakva projektna dokumentacija za njihovu sanaciju. Pretpostavljam da se to radi u onim dijelovima gdje se može na neki način promjenom smjera ceste ili slično nešto napraviti. Ali mislim da je također nužno da se na svim evidentiranim crnim točkama, a takvih je dosta i u gradovima, a i na cestama koje su izvan mjesta postave znakovi, odnosno upozorenja u određenim razmacima na kojima bi se u stvari vozači upozoravali na to da se približavaju tzv. crnim točkama kako bi posebno pažnju i posebni oprez primjenjivali kada se približavaju tim mjestima. Mislim da bi ste u buduće kada ćete pisati izvješće trebali na malo razrađeniji način govoriti o tome koje su to konkretne mjere koje se tiču znači saniranja ili rješavanja određenih problema sa kojima se susrećemo u prometu. Hvala lijepa. (HDZ)** gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Bila je replika, pardon ispričavam se, gospodin zastupnik Ivan Hanžek, replika. **Hanžek, Ivan (SDP)** Sad neću biti dugačak, ali mogao sam za kaznu potpredsjedniku. Kolegici samo odgovor. Na žalost mi se ne bavimo jednim problemom, koji je prisutan kad se radi o tehničkoj ispravnosti vozila. Autobusni prijevoznici su pod u vlasništvu stanica za tehnički pregled, i mi nemamo pravo stanje tehničke ispravnosti vozila. Kolega Kulušić me gleda. Da, u vlasništvu prijevoznika ili u dvorištu prijevoznika sa radnim i drugim međusobnim obavezama, i zato nam je stanje autobusa u javnom prijevozu takovo da nije garantirana sigurnost i tehnička ispravnost vozila nakon periodičnih pregleda. Hvala lijepo. Evo ja ću nastojati biti sasvim kratak. Zapravo vjerojatno ne bi ni razgovarao i pričao o ovoj temi da me nije potakao državni tajnik prilikom jutrošnje rasprave o Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim terenima. On je na kraju u svom završnom obraćanju spomenuo da različite ove političke opcije, zastupnici itd. vide različito pozicioniranje Ministarstva unutarnjih poslova u njegovim pa onda između ostalog je naveo jel kako neki misle da recimo kad je riječ o sigurnosti cestovnog prometa, pa ako hoćete i nacionalnog programa jel, treba preferirati Ministarstvo prometa, a kad je recimo, kad je riječ o autoškolama kako treba preferirati Ministarstvo znanosti, odnosno ono ministarstvo, pardon obrazovanja koja se time bave. Sad moje pitanje jednostavno glasi a gdje je logičkije zaključka od toga da se prometom između ostalog bavi Ministarstvo prometa, a obrazovanjem pa bilo to i autoškole da se bavi Ministarstvo obrazovanja. Zapravo ja ću iskoristiti ovu priliku da napomenem da je ovo zadnja godina nacionalnog programa. Možda bi trebalo razmisliti da se nacionalni program za naredno razdoblje kad se na Vladi utvrde ciljevi, kad se utvrde prioriteti, da taj nacionalni program možda raspravimo ovdje i u Saboru. Mislim da bi na taj način taj nacionalni program dobio i na težini i na značaju. Druga stvar, ja bi vas također podsjetio da na temu sigurnosti i realizacije ovog nacionalnog programa nismo razgovarali do prije dvije godine u Hrvatskom saboru. Na ovaj način ipak mislim da se daje značaj svemu tome. Dakle da se vratim na početnu misao. Mislim da je dobro što Ministarstvo unutarnjih poslova, policija, posebno prometna policija radi svoj posao. I što taj posao evo nakon dugo vremena počima davati određene rezultate. dovoljno. To nije dovoljno. Mislim da policija i previše ima svojih poslova i obveza da bi se bavila recimo utvrđivanjem i saniranjem opasnih opasnih mjesta na prometnicama, ne znam da bi se bavilo kontrolom i edukacijom ljudi u prometu. Kad imate na umu jednu činjenicu, a to je da su djeca u prometu još uvijek najranjivija skupina, da su motoristi i biciklisti koji su opet mladi pa i djeca najranjiviji u prometu, očito je dakle da ono što su neke kolege trebale, govorile da treba toj skupini u smislu edukacije posvetiti dužnu pažnju. Dakle završavam na način da još jednom pozivam državnog tajnika, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova da o novom modelu nacionalnog programa, mislim da on mora bit novi model, ovaj je očito pokazao sve svoje nedostatke i u smislu financiranja i u smislu svega onoga što je sad, da ne ponavljam se i ne navodim naznačeno kao prioritet. Da bi bilo dobro da jedan takav novi model, odnosno sa novim ciljevima i novi nacionalni program za naredno četverogodišnje ili petogodišnje razdoblje dođe na raspravu u Hrvatskom saboru, i da ga pokušamo na određeni način dogovorom jer bi tada dobio na težini i vjerujem da bi onda svi stajali bez obzira na ono o čemu sam maloprije govorio, a to kako netko vidi neku stvar, gdje netko treba bit, koje ministarstvo, koji resor, zapravo da bi takav

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja prije svega zahvaljujem svim zastupnicima koji su prokomentirali ovo izvješće, zbog toga što je iz svih rasprava bilo vidljivo da postoji interes svih da se se dobri rezultati, dobri podaci zaista ne osporavaju, ne relativiziraju, nego da se oda priznanje onima koji su dali svoj doprinos, da oni budu takvi kakvi jesu. Naravno da uvijek može i mora biti bolje, mislim da je to rekao zastupnik Denona, da se ne možemo skrivati iza statističkih podataka, jer dok još uvijek ovoliko ljudi gine na prometnicama, nema i ne smije biti mjesta zadovoljstvu. Ja bih samo evo nakratko, odnosno ukratko na kraju htio reći da osim ovih podataka, i aktivnosti koji su izneseni u ovom izvješću, Ministarstvo unutarnjih poslova radi još niz drugih aktivnosti koji su sigurno doprinijele tome da trendovi sigurnosti cestovnog prometa budu bolji u prošloj godini u odnosu na prethodne godine i na prethodno razdoblje. Ministarstvo unutarnjih poslova je ja bih rekao počelo voditi reda i u sustavu obuke novih vozača u autoškolama, i kroz ovo prethodno razdoblje smo zaista tu uveli reda, smanjili smo broj autoškola, prije svega onih koje nisu kvalitetno radile, koje nisu imale opremu, koje nisu imale potrebne kadrove, koji nisu mogli kvalitetno educirati polaznike autoškola, i to je sigurno isto znatnim dijelom doprinijelo onom podatku da imamo manje smrtno stradalih među mladim vozačima. Isto tako smo krenuli i u kvalitetnije uspostavljanje mreže ispitnih centara, kako bi tu dali doprinos dobroj provjeri i izdavanju dozvole za uključivanje u promet, odnosno u svijet vozača. Isto tako smo napravili ja bih rekao jedan dobar iskorak u području tehničkih predmeta, međutim tu moram reći da to što je MUP doprinio tome da imamo manje tehnički neispravnih vozila u prometu, i među onim vozilima koja prouzrokuju prometne nezgode, osiguravateljske kuće nas nisu pratile u tom pravcu. Osiguravateljske kuće su nama uvjetovale, odnosno MUP-u da će one sudjelovati financijski u financiranju nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, ukoliko bude direktna korelacija, ukoliko oni kao osiguravatelji budu imali manje neosiguranih vozila, ukoliko bude manje šteta koje oni moraju isplaćivati. Ja odgovorno tvrdim da je MUP tu sigurno napravio značajan iskorak, imamo manje prometnih nezgoda, imamo manje prometnih nezgoda u kojima sudjeluju tehnička neispravna ili neosigurana vozila, i pozvao bih osiguravateljske kuće da i svojim financijskim doprinosom Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa, poprate te pozitivne trendove i aktivnosti. Što se tiče opasnih mjesta ovo što je rekla i komentirala zastupnica Holy i mislim zastupnik Denona, MUP je odlučio načiniti male načiniti male korake ali za koje očekujemo da bi ipak dali dobre rezultate, pa smo počeli opremati očevidne ekipe u MUP-u sa GPS uređajima da se točno može znati na kojem mjestu, ali ne više u nekim relacijama kilometar bliže ili dalje, nego da točno možemo detektirati na kojim mjestima u metar događaju prometne nezgode sa najtežim posljedicama i da zaista možemo biti potpuno objektivni u označavanju tih opasnih mjesta kao ona mjesta koja su opasna i kojima treba posvetiti pažnju. Isto tako smo krenuli u nabavku zajedno sa Hrvatskim autocestama dvaju helikoptera koje ćemo koristiti i za regulaciju prometa u kritičnim razdobljima, ali po potrebi za brzu evakuaciju najteže stradalih sudionika u prometu. Ukratko, znači osim ovih mjera koje smo vam prikazali u ovom izvješću Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima i niz drugih mjera koje su prije svega mjere aktivnosti iz naših svakodnevnih aktivnosti, obveza. I vjerujem da će i te aktivnosti koje nisu bile pobrojane u ovom izvješću dati sigurno još jedan doprinos da stanje bude bolje. I ono što je rekao gospodin Lučin upravo je ministar imenovao novu radnu skupinu za izradu prijedloga nove strategije nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2011. - 2015. Inzistirat ćemo i dalje na tom multidisciplinarnom i multiresorskom pristupu ovom problemu zbog toga što ne želimo samo represijom popravljati stanje, nego i činjenjem odgovornijim onima koji sigurno moraju imati svoje mjesto i koji moraju podnijeti veći teret u ovom zajedničkom cilju, a to je postizanje bolje sigurnosti u cestovnom prometu. I još jedanput zaključno. Nadam se da će ovo trenutno dobro stanje potrajati. Sa ovim podacima na današnji dan u Hrvatskoj jesmo ispod 10 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. I to sigurno mora biti dodatni poticaj svim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, prije svega djelatnicima Prometne policije da i dalje budu angažirani kako bi napokon dostigli taj ciljani broj. A onda kroz iduće petogodišnje razdoblje da se i počnemo približavati onom broju koji nam je nametnula Europska unija a na kraju krajeva koje treba biti prije svega nama interes i cilj a to je oko 7 smrtno stradalih na 100 tisuća stanovnika. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.